í síðustu viku og hefur haft það til meðferðar. Hér er í raun og veru aðeins gert ráð fyrir þeirri breytingu á lögum um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar sem við samþykktum á síðasta vori, að tímabilið þar sem hægt er að sækja um þetta úrræði framlengist til næstu áramóta. Það gilti til síðustu áramóta og var ekki framlengt þá en við myndum með samþykkt þessa frumvarps opna á möguleikann til ársloka. Ástæðan fyrir því að frumvarpið er flutt er auðvitað fyrst og fremst sú að kórónuveirufaraldurinn hefur varað mun lengur en við gerðum okkur grein fyrir síðasta vor þegar málið var hér til umfjöllunar. Nefndin, með því að leggja frumvarpið fram og í afgreiðslu sinni á málinu nú milli umræðna, gerir í rauninni ekki aðrar breytingar en sem varða þessar dagsetningar og síðan viðmiðunartímabilið sem breytist í ljósi þess að

Athugasemdir sem komu fram af hálfu gesta í meðförum nefndarinnar vörðuðu fyrst og fremst tvö atriði. Annars vegar það atriði að það væri viss hætta og hefði verið dæmi um það að fyrirtæki sem hefðu staðið verulega illa fyrir tíma kórónuveirufaraldursins, eða áður en áhrifa hans tók að gæta, hefðu getað nýtt sér þetta úrræði sem kannski var ekki ætlunin. Um þetta atriði er það að segja að við verðum auðvitað, í sambandi við úrræði af þessu tagi, að hafa þetta nægilega opið og aðgengilegt til að úrræðið nái tilgangi sínum. það er að ræða að í einhverjum tilvikum geta einhverjir „óverðugir“ notið þess, en hins vegar má ekki hafa skilmálana of stífa eða þrönga þannig að það verði fyrirtækjum sem verið hafa í eðlilegum rekstri ógerlegt leita sér aðstoðar á þeim grundvelli. Það á við um þetta eins og fjölmargar aðrar af þeim aðgerðum sem gripið hefur verið til í kjölfar kórónuveirufaraldursins. atriðið sem við víkjum að nokkrum orðum í nefndaráliti varðar samspil þessara laga, laga um tímabundnar heimildir og laga um Ábyrgðasjóð launa. Það komu ákveðnar ábendingar fram hjá Landssambandi lífeyrissjóða sem nefndin telur vissulega að gefi tilefni til frekari skoðunar. En þar sem nefndin var við afgreiðslu þessa máls eingöngu að horfa á dagsetningarnar en hvorki á efnisleg skilyrði fjárhagslegrar endurskipulagningar né réttaráhrifin — við ákváðum að fara ekki út í það í þessari lotu — látum við nægja, ef svo má segja, í nefndaráliti að vísa til þess og hvetja til að þetta verði tekið til skoðunar í framhaldi af afgreiðslu þessa máls,

Ég ætla ekki að fara nánar út í þetta, herra forseti, en ég vísa til þess sem segir í nefndarálitinu. Undir nefndarálitið rita auk þess sem hér

Herra forseti. Hér er á ferðinni mál sem er mjög brýnt, eitt af þeim málum sem var

hafa barist um á hæl og hnakka og sjá fram á að án framlengingar slíks ákvæðis, eins og hér kemur fram, gæti rekstur þeirra verið í uppnámi.

Ég skil tilganginn með því að framlengja þessa fresti en ég áttaði mig kannski ekki alveg á markmiðinu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra.

Virðulegi forseti. Ég kem hingað upp fyrst og fremst til að lýsa yfir stuðningi við þetta mál og gera grein fyrir þeim fyrirvara sem ég hef þó við afgreiðslu þess. Um er að ræða mjög mikilvægt hagsmunamál fyrir fyrirtæki sem eiga í þessum sérstaka vanda sem við þurfum ekki að hafa mörg orð um

og vonandi tímabundinn. Hér er verið að bregðast við tímabundnum vanda sem kemur til af sérstökum ástæðum.

löngu fyrir daga Covid og jafnvel áður en erfiðleikar hófust í ferðaþjónustugreinum og að þeir hefðu þarna ómaklegt skjól.

eins og sakir standa og eins og málum er háttað, heldur erum við einvörðungu að framlengja úrræði sem þegar hefur verið fyrir hendi og hefur reynst ýmsum aðilum vel. Ég skrifa undir nefndarálitið með fyrirvara og sá fyrirvari lýtur að því að ég tel mikilvægt, ég hefði talið mikilvægt, að samhliða þessu hefði verið lagt fram frumvarp eins og gert var samhliða sambærilegu frumvarpi í maí sl. og snerist um kennitöluflakk, aðgerðir gegn kennitöluflakki. Það var frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., nr. 21/1991. Ég hefði viljað sjá það frumvarp samhliða vegna þess að ég tel að þetta sé nátengt og þarna hefðum við kannski getað tekið á skálkaskjólinu.

væru með svipuð og sambærileg úrræði fyrir heimili og einstaklinga sem eiga nú um sárt að binda og eiga í vanda vegna tekjufalls sem hlotist hefur og þurfa á fjárhagslegri endurskipulagningu að halda. Að svo mæltu lýsi ég yfir stuðningi — og Samfylkingin — við þetta mál.

einhugur í allsherjar- og menntamálanefnd um mikilvægi þessa máls og að það fengi skjóta afgreiðslu í nefndinni.

og flestra, allra vil ég leyfa mér að segja, ljóst að í þetta þurfti að fara. Það geti ekki við þessar aðstæður verið þannig að stjórnvöld séu